Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.Na

sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.Prelazimo na odlučivanje o predlozima za razmatranje akata po hitnom postupku.Narodni poslanici Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Milan Lapčević predložili su da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o vojnoj neutralnosti Republike Srbije.Stavljam na glasanje ovaj

Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje: za je glasalo

nije prihvatila ovaj predlog.Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju, zaključenog razmenom nota.Stavljam na glasanje

nema.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog autentičnog tumačenja

dopuni tačkom – Predlog zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Narodni poslanik Goran Bogdanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju.Stavljam na glasanje ovaj

pet, protiv – niko, uzdržanih - nema.Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.Narodna poslanica Marinika Tepić predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave.Stavljam na glasanje ovaj

pet, protiv – niko, uzdržanih - nema.Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.Narodna poslanica Marinika Tepić predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika.Stavljam na glasanje ovaj

četiri, protiv – niko, uzdržanih - nema.Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.Narodni poslanik Nenad Konstantinović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim

Nenad Konstantinović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.Stavljam na glasanje ovaj

tri, protiv – niko, uzdržanih - nema.Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.Narodni poslanik Nenad Konstantinović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika.Stavljam na glasanje ovaj

Zakona o javnim preduzećima.Da li poslanik želi reč?Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje: za –

osam, protiv – niko, uzdržanih - nema.Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.Narodni poslanik Zdravko Stanković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.Da

predlog.Narodni poslanici Poslaničke grupe „Dveri“ predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanja tokom izbornog procesa 2016. godine, od dana raspisivanja republičkih izbora do dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.Da li narodni poslanik Boško Obradović želi reč? (Da) Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije koji pratite ovaj direktan prenos rada Narodne skupštine Republike Srbije, pomaže Bog svima.Danas svima.Danas smo imali iznova situaciju da je vladajuća većina odbila predlog po hitnom postupku da se formira skupštinski anketni odbor za utvrđivanje pune istine o regularnosti odnosno neregularnosti nedavno, tj. tj. tek sinoć, okončanih tzv. predsedničkih izbora. To je samo još jedan dokaz u nizu onoga o čemu neprestano govorimo, da vi imate nešto ozbiljno da krijete. Jer, da se vi zapravo ponosite kako su izbori bili pošteni i regularni, vi biste formirali skupštinski anketni odbor, koji bi dokazao da nije bilo nikakvih izbornih neregularnosti i vi biste bili opravdani pred čitavom javnošću.Isto se odnosi na ovaj predlog skupštinskog anketnog odbora za ispitivanje izbornih neregularnosti od pre godinu dana sa prethodnih vanrednih republičkih izbora. Tu ima jedna posebna zanimljivost – da ste i vi sami, konkretno šef poslaničke grupe SNS Aleksandar Martinović, predložili formiranje skupštinskog anketnog odbora, a onda glasali protiv sopstvenog predloga. Nešto se, dakle, u međuvremenu desilo i vi ste shvatili da u toj borbi i u tom skupštinskom anketnom odboru vi ne možete da pobedite i da bi on samo pokazao istinu o izbornim neregularnostima kojima ste se poslužili i prošle godine i ove godine.Opet ponavljam i mislim da je to građanima Srbije najvažniji argument koji želim da im ponudim – da Srpska napredna stranka i vlast u celini nemaju šta da kriju kako su krali na izborima, oni bi pristali na formiranje skupštinskog anketnog odbora i tu bi dokazali da su izbori bili regularni. Čim vi ne pristajete da ovo dođe na dnevni red, jasno je da vi nešto ozbiljno krijete.Šta vi zapravo krijete? Vi krijete to da je jedinstveni birački spisak neažuriran i da u njemu ima mnogo mrtvih duša koje glasaju za SNS. Vi krijete Vi krijete da je u Srbiji medijski mrak, da postoji apsolutna medijska neravnopravnost svih izbornih učesnika, da nema političkih emisija, da nema debata, da nema sučeljavanja, da ste vi preuzeli kompletan medijski monopol u Srbiji. Vi takođe krijete da REM ne postoji, da Republičko regulatorno telo za elektronske medije ne radi svoj posao i ne kontroliše medijsku ravnopravnost svih izbornih učesnika. Vi krijete da ste na Republičkoj izbornoj komisiji iznova doneli antiustavno uputstvo o načinu glasanja na Kosovu i Metohiji. Dakle, RIK je proglasio sebe većim, odnosno iznad Ustavnog suda Srbije.Dakle, ako ne stavimo ovu tačku na dnevni red, da ste izvršili izbornu krađu.

za – 18 narodnih poslanika, protiv – jedan, uzdržanih – nije bilo.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Goran Ješić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.Da li narodni poslanik Goran Ješić želi reč? (Ne)Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje i

Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.Da li narodni poslanik Boško Obradović želi reč? (Da)Izvolite. **Boško Obradović** da naši najstariji sugrađani, penzioneri, i te kako podržavaju da se ovaj predlog zakona stavi na dnevni red.Naime, zakon koji ste doneli pre tri godine, kada je počela pljačka penzionera u Srbiji, nosio je naziv koji je veoma karakterističan. Vi ste ga nazvali Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Dakle, vi ste time želeli da kažete da zarad ušteda u budžetu vi ćete privremeno smanjiti penzije, dok država ne stane na noge. To privremeno traje već pune tri godine. Dakle, nikakva tu privremenost ne postoji, tu postoji ideja da se dodatno oporezuju naši najstariji sugrađani. To je zapravo ono o čemu govorim od trenutka kada sam postao narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Vi nikada niste imali petlju ni hrabrost da oporezujete one koje treba oporezovati u Srbiji – strane banke, strane firme i tajkune. Vi jedino imate hrabrost da oporezujete sopstvene građane, pa ste tako smanjili plate, pa ste tako smanjili penzije, pa tako na svaki drugi način podižete namete na sopstvene građane. Da ste vi politički hrabri, da ste ozbiljni, da zaista želite da oporezujete one koji ostvaruju ekstra profit na grbači ovog naroda, vi biste dodatno oporezovali sve strane banke u Srbiji,

strane firme u Srbiji ne plaćaju porez na ostvarenu dobit koju ostvaruju ovde u Srbiji i iznose ekstra profit iz Srbije lažnim knjigovodstvenim poslovanjem, po kome prikazuju svoje poslovanje u Srbiji sa gubitkom kako ne bi platili porez na ostvarenu dobit. E, to vi dozvoljavate.Umesto da to dodatno oporezujete, umesto da naplatite porez onima koji zaista žive na grbači ovog naroda, vi dodatno oporezujete vojsku, policiju, prosvetne radnike, zdravstvene radnike, a konkretno ovim zakonom, koji ste sami nazvali Zakon o privremenom načinu isplate penzija, vi zapravo pljačkate penzionere. Pa, da li je to pošteno? Da li je pošteno i kakva je to hrabra i poštena vlast koja pljačka i oporezuje sopstveni narod, a ne sme da uđe u koštac sa onima koji pljačkaju ovu državu, a to su strane banke, to su tajknu i to su strane firme? Zato, naravno, predlažemo zakon o prekidu, odnosno prestanku važenja Zakona o privremenom načinu isplate penzija, jer je konačno došlo vreme da se prekine sa pljačkom naših najstarijih sugrađana i penzionera.

predlog.Narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, prof. dr Miladin Ševarlić i dr Dragan Vesović predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog rezolucije o genocidu Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata.Da li narodni poslanik Boško Obradović želi reč? (Da)Izvolite. **Boško Obradović** Poštovani predsedavajući, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, zaista moram ponovo da na vas apelujem, onako krajnje bratski, prijateljski, ljudski, srpski, nazovite to kako god želite, ali zaista je krajnje iskreno.Pre svega želim da se zahvalim narodnim poslanicima vladajuće većine koji su na prošloj sednici glasali za predlog da se ovaj tekst rezolucije o genocidu nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj nađe na dnevnom redu. Svaka vam čast na tome i ja sam vam duboko zahvalan. Izražavam vam zaista otvoreno i iskreno poštovanje zbog tog čina. Sada apelujem zaista i na sve druge da krenemo svi zajedno tim ja ću i pročitati pred građanima Srbije taj tekst rezolucije, da bismo svi zajedno pogledali ima li tu nešto sporno što ne možemo svi zajedno da podržimo.Rezolucija o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata:1) da su zločini ustaša nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata u Nezavisnoj državi Hrvatskoj smišljen i planiran genocid, onakav kakav je definisan Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju genocida usvojen od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 9. decembra 1948. godine;2) da je prilikom sprovođenja ovog genocida samo u jasenovačkom sistemu hrvatskih koncentracionih logora za istrebljenje Srba, Jevreja i Roma i neistomišljenika mučeno, pljačkano, silovano i potom ubijeno od strane NDH 700.000 Srba, 23.000 Jevreja i 80.000 Roma, jedino zbog toga što su pripadali drugom narodu, veri ili rasi.3) da je Nezavisna država Hrvatska bila jedina zemlja tokom Drugog svetskog rata u kojoj su postojali koncentracioni logori za istrebljenje dece u Staroj Gradišci, Jasenovcu, Uštici, Jablancu, Jastrebarskom, Rijeci kod Jastrebarskog, Gornjoj Rijeci kod Križevaca i Lobogradu i da je u njima, prema još nedovršenim istraživanjima, stradalo, verovali ili ne, 42.791 srpsko dete, 5.737 romske i 3.710 jevrejske dece;4) dece;4) da je zločin genocida u NDH po svojim razmerama ravan Holokaustu koji je Nacistička Nemačka izvršila nad Jevrejima i5) da je tokom provođenja ovog genocida veliki broj Srba bio prinuđen da zarad biološkog opstanka promeni svoj nacionalni i duhovno-istorijski identitet i da se odrekne svoje pravoslavne vere i pod prisilom i smrtnom pretnjom prihvati rimokatolicizam.Poštovane kolege narodni poslanici, ima li u ovim rečima jedna reč koju ne možemo svi zajedno da potpišemo? Ako je sporno što su „Dveri“ predlagač ove rezolucije, spreman sam da je povučem, da je predloži vladajuća stranka, bilo ko iz vlasti, i da vi pokupite poene, ako je pitanje toga ko će biti nosilac ove rezolucije. Uopšte mi to nije bitno, bitno mi je da posle više od 70 godina ovaj dom Narodne skupštine donese i jednu takvu rezoluciju. **Đorđe Milićević**

Hvala, predsedavajući.Žao mi je što ponovo nismo uspeli da ostvarimo konsenzus po jednom veoma važnom nacionalnom pitanju, ali nastavljamo dalje. Nadamo se da će vlast doći do svesti koliko su neke teme zajednički bitne.Ono što ovim zakonom mi predlažemo kroz izmene i dopune Zakona o PIO fondu jeste nešto što smo zajednički koncipirali, osmislili i sročili, u saradnji sa našim strateškim socijalnim partnerima, a to su Udruženje sindikata penzionera Srbije i Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije. Želim ovom prilikom da im se zahvalim na zaista izuzetnom doprinosu u borbi za zaštitu sindikalnih prava penzionera u Srbiji jer mislim da su ova dva sindikata pravi primer kako se sindikati u Srbiji treba da funkcionišu. Mislim da na pravi način štite interese penzionera, za razliku od nekih lažnih penzionerskih zaštitnika poput što ovaj zakon predlaže i mislim da je nešto na čemu posebno insistiramo jeste zapravo pozivanje na Ustav Republike Srbije u kome jasno stoji u članu 70. da se Republika Srbija stara o ekonomskoj sigurnosti penzionera. Dakle, Vlada Republike Srbije ima obavezu redovnog usklađivanja penzija jer bi u suprotnom penzioneri bili dovedeni u nepovoljan finansijski i socijalni položaj zbog inflatornog umanjenja stvarne vrednosti njihovih penzija.Dakle, stvar je veoma jednostavna. Cene rastu, dolazi do neprestanog inflatornog pritiska na kompletan život i potrošačku korpu u Srbiji, imate situaciju da vi ne usklađujete penzije sa troškovima života. Tačnije, vi ste u zakonu kada ste smanjili penzije, pre tri godine, ukinuli odredbu koja je postojala kao obaveza države da na godišnjem nivou usklađuje visinu isplate penzija sa troškovima života. Mi tražimo da se ta odredba vrati i da ponovo penzije budu usklađivane sa inflatornim pritiskom svake godine. To je, rekao bih, jedan potpuno razuman i normalan zahtev sa naše strane i ne vidim zaista razlog da i to ne bude podržano od strane vladajuće većine. Kad već toliko pričate da ste zaštitnici penzionera, ne vidim kako PUPS sme da izađe pred penzionere a da ne glasa za ovaj predlog „Dveri“. Zaista ne mogu to da razumem.Druga stvar koja je ovde veoma važna jeste predlog da se izmeni struktura Upravnog odbora PIO fonda. Šta ste vi, naime, uradili? Vi ste smanjili broj članova Upravnog odbora PIO fonda na sedam, od toga ste postavili četiri iz redova Vlade Republike Srbije, time ste preuzeli većinu u PIO fondu i time ste preuzeli da gazdujete imovinom PIO fonda i sada rasprodajete banje i specijalne bolnice. Vi na to nemate pravo. To je imovina PIO fonda i ona mora biti stavljena u funkciju domaćeg i ekonomskog interesa. Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje

rušenju objekata u beogradskoj četvrti Savamala i utvrđivanju činjenica o odgovornosti lica koja su izvršila rušenje navedenih objekata.Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Da)Izvolite. Zahvaljujem se, gospodine predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani, moj kolega Marko Đurišić i ja smo predložili formiranje anketnog odbora zato što je sramota za Srbiju, sramota za sve nas koji sedimo ovde da se evo već skoro godinu dana ne zna ko je počinilac, ko je izvršilac, a zapravo se i zna nego je to postalo javna tajna, pa neko misli da će protekom vremena neko i zaboraviti i da to više neće biti tema, poput poplava u Obrenovcu, poput izgubljenih života tokom tih majskih poplava, poput helikoptera, poput svega onoga što se dešavalo u poslednjih pet godina.Više je nego jasno da, nakon činjenice da je i katastar, republički katastar, izbrisao Savamalu iz faktičkog postojanja pre nego što je ona srušena, govori o tome da se radi o organizovanom krivičnom delu

i oni koji danas vode komunalnu policiju. Oni su takođe ignorisali pozive građana i svega onoga što se dešavalo u noći 24-og i 25-og. Navršava se godinu dana od najvećeg zločina u modernoj istoriji i najveće sramote za grad Beograd. Mislimo da je formiranje anketnog odbora veoma važna stvar, zato što imamo činjenice da policija nije želela da izvrši predistražne radnje, da tužilaštvo u skladu sa zakonom nije želelo da reaguje i da od policije preduzme predistražni postupak.Imali smo svedočenja, još uvek, predsednika Vlade Republike Srbije da on zna ko je rušio u Savamali, ali da neće da kaže, pa tu postoji još jedno krivično delo, prikrivanje krivičnog dela. Kada bi tako ušli u jednu spiralu nabrajanja svega onoga što se nije uradilo u ovih godinu dana, više desetina osoba bi moralo da se sasluša i na kraju procesuira, jer smatramo da niko nema prava da ruši privatnu imovinu. To je protivno Ustavu, protivno zakonima Srbije i Aleksandar Vučić zajedno sa svojim saradnicima će kad-tad odgovarati za to što je znao ili za to što je naručio rušenje objekata u Savamali. Anketni odbor Skupštine Srbije bi predstavljalo jedino telo, pošto tužilaštvo i policija ne rade svoj posao, koji bi donekle pokušalo da razreši ovaj slučaj. Zahvaljujem. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Stavljam na glasanje ovaj

Zahvaljujem se.Ovo je zakon koji je u prošlom sazivu predlagao Dragan Šutanovac, predsednik Demokratske stranke. Zakon koji je izazvao buru u javnosti, s obzirom da smo pre Nove godine imali jednu žustru debatu u ovom domu, kada su u pitanju prava žena i kada je u pitanju nasilje u porodici.Dakle, ovo je zakon koji predlaže da se nasilnicima u porodici oduzme vatreno oružje, ali samo onima koji su evidentirani u policijskoj stanici. Na ovaj način, da smo usvojili ovaj zakon spasili bi do kraja prošle godine 43 života, od trenutka kada je predložen, do onog momenta kada ste prekinuli raspravu na temu - Nasilje u porodici, izazvali incident u Skupštini Republike Srbije zato što nekoga je veoma zabolela istina, a to je da smo mogli usvajanjem ovog zakona koji nema nikakve veze sa politikom i koji smo čak predložili da usvoji većina. Predložili smo čak da ne koristimo svoje vreme, da debatujemo o ovom zakon, već da ga prepustimo vama. Mogli smo da spasimo nekoliko desetina ženskih života. Od predlaganja do vašeg odbijanja u toku ove godine je preko 50 žena izgubilo život. Taj broj se povećava u 2015, u 2016. godini, i sasvim sigurno su tendencije da bude još veći u 2017. godini.Dakle, godini.Dakle, radi se o nasilnicima u porodici koji su registrovani u policiji, koji imaju legalno naoružanje. Ovim zakonom bi se omogućilo da im se to oružje oduzme. Ne treba da vam pričam koliko se puta dogodilo, to vi najbolje znate, ali se pravite da ne čujete, koliko se puta dogodilo da je registrovani nasilnik pušten iz policijske stanice, vratio se u svoj dom, uzeo svoje oružje i usmrtio svoju suprugu, usmrtio svoju porodicu, usmrtio nekog komšiju ili prijatelja. Mislim, da smo na ovaj način mogli da rešimo jedan gorući problem danas u Srbiji.Dragan Šutanovac je predložio ovaj zakon zato što je pre svega human, pre svega, sprečava dalja dalja krivična dela kojih u Srbiji, verujte mi, ima sve više i više. Pune su naslovne strane, pune su strane crnih hronika u novinama. Ovakvi slučajevi se dešavaju svakodnevno i vi možete da ovo sprečite tako što ćete ovaj zakon prisvojiti slobodno kao vaš i ne mora apsolutno niko iz poslaničkog kluba Demokratske stranke da uzme ni jedan jedini minut u toj raspravi, ali je veoma važno da vi shvatite koliko života možete da spasite usvajajući ovaj zakon. Zahvaljujem.

između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata.Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Da.) Izvolite. **Balša Božović** Zahvaljujem.Ovo je još jedan od predloga zakona i imali smo prilike da u poslednjih nekoliko godina razgovaramo na temu ovih štetnih sporazuma koji su od Srbije napravili bukvalno robovlasničku zemlju.Ono što je veoma važno, jeste da su ovde ulaganja

od kojih korist ima samo isključivo mala grupa ljudi koja je bliska vrhu Srpske napredne stranke. To su prijatelji ili predsednika Vlade ili ministara iz Vlade Republike Srbije.Produkt Srbije.Produkt ovog sporazuma jeste, naravno, projekat „Beograd na vodi“. On je potpuno jasan sa psihološkog stanovišta je jasan, s obzirom ko ga je predložio. Ako ništa ne radite ceo život, nego su vam funkcije u parlamentu i Vladi prvi poslovi u životu i onda morate konstantno da pokazujete i dokazujete da vi nešto radite, da se za nekog zalažete 24 sata dnevno.Ako sa druge strane nemate nikakvu ideju i nemate nikakvo obrazovanje o tome šta su vrednosti za koje se zalaže Republika Srbija, šta piše u Ustavu. Ako smo studirali taj Pravni fakultet onda se zna da u Ustavu Republike Srbije je kulturno nasleđe ustavna kategorija. Ne možete onda da bi samo ostavili neki trag u svom životu kada se domognete vlasti, jer čekate da vam padne u krilo, da opljačkate resurse, da napravite kombinaciju koju vi imate šoping mol, kafanu, tržni centar i da onda vam padne na pamet ideja da promenite čak izgled jednog glavnog grada, koji tu postoji i 1.000. godina i da posadite neku kulu iz Dubaija u centar Beograda.Znači, to govori ne samo o nevaspitanju i nerazumevanju grada u kojem se živi. To govori o nekulturi, to govori o nepoznavanju etike. Možete da završavate fakultete, možete da budete najbolji studenti u istoriji tih fakulteta, ali ako ne znate osnovna pravila šta piše u Ustavu Republike Srbije, a studirate pravni fakultet, onda ovakvi sporazumi i takvi projekti ne mogu da dolaze u obzir nikako.Tu su srpski radnici zaposleni sa 25.000 dinara platom, a građani Srbije ulažu stotine i stotine miliona evra. Smatramo da je ovo veoma loš sporazum. Otvorio je vrata korupciji u Srbiji, omogućio je da srpskog radnika tretirate kao roba, kao čoveka nedostojnog svog posla i svog poziva i smatramo da ovaj sporazum pod hitno mora da se raskine. Zahvaljujem.

Ovo je suštinski zakon o zapošljavanju mladih ljudi i meni je drago što sam napokon došao u priliku da branim zakon kada su u pitanju mladi, kada je u pitanju mladost i znanje koje odlazi iz Srbije, a to je gorući problem našeg društva.Dakle, nije pravedno društvo gde poslove mogu da dobiju samo oni koji su bliski vrhu vlasti, partijski činovnici, nije pravedno društvo gde dobro žive samo oni koji su u vrhu vlasti. Iz nepravednog društva odlaze mladi ljudi, odlaze ljudi sa znanjem. Bez mladosti i znanja Srbija apsolutno nema nikakvu budućnost. Ulagati u znanje, kulturu i tehnološki razvoj, to su jedine stvari koje mogu pod hitno da dovedu do preporoda Srbije. One mogu da ubrzaju naš razvoj, odnosno da zaustave ovu ogromnu spiralu u koju smo ušli početkom devedesetih godina.Kada su isti ovi akteri bili na vlasti. godina mladi su bežali iz Srbije zato što nisu imali posao, zato što nisu imali mesto za život, zato što nisu ni na koji način mogli da se prepoznaju u nekulturi, u nepristojnosti.Mislim da je ovaj zakon veoma važan zato što omogućava da se pored formalnog obrazovanja uspostavi i neki vid prakse. Danas mlad čovek ne može da se zaposli iz prostog razloga što nema radno iskustvo. To je glavni izgovor. Iako imate prosek deset nula na fakultetu. Iako nemate fakultet, ako ste najbolji u nekoj stručnoj školi, ne možete da se zaposlite zato što vam kažu apsolutno ne postoji način, jer vi nemate radnog iskustva.Mi smo na ovaj način omogućili da i srednjoškolci i studenti imaju mogućnost da idu na praksu. Ta praksa bi bila tri meseca za srednje škole da ne bi došlo do zloupotreba i šest meseci za studente, za one koji studiraju. Za tu praksu i država i poslodavac bi izdvajali jedan mali džeparac koji bi ti mladi ljudi mogli da imaju. To povećava konkurentnost na tržištu rada snage, kako i u Srbiji, tako i u regionu.Mi smatramo da je ovo jedan od načina kako možemo eventualno olakšati mladim ljudima da dođu do zaposlenja, a ne da činimo sve drugo i da ulažemo pare u sve drugo, a ne u ono što je suštinski problem ovog društva koje će nestati kroz deset godina, ako se ovaj tempo odlaska mladih ljudi sa znanjem nastavi.Ostaćemo staromodno društvo, društvo starih, iznemoglih ljudi. Ako mladi ljudi ne ostanu u Srbiji, Srbije definitivno neće biti. Ovo je zakon o budućnosti Republike Srbije. Zahvaljujem. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Stavljam na glasanje ovaj

zakon smo predložili kao poslanički klub. Predložili su ga i mnogi drugi narodni poslanici. Ono što je veoma važno jeste da zakon koji ste vi doneli će pasti na Ustavnom sudu kada Ustavni sud bude postao institucija od integriteta, a ne politička podružnica stranke na vlasti.Kada Ustavni sud bude radio svoj posao ovaj zakon će pasti, a neka naredna Vlada će morati da isplati sve zaostala primanja, odnosno ona umanjena koja ste vi umanjili u ovom periodu. To se već jednom dogodilo 2000. godine, nakon 5. oktobra 2000. godine, kada smo vraćali zaostale penzije, više desetina zaostalih penzija, kako za poljoprivrednike, tako i za penzionere u Srbiji i mi sada bukvalno živimo opet svoju neku istoriju.Dakle, ista ova garnitura koja je bila na vlasti devedesetih godina unesrećila je kako penzionere, tako i mlade ljude i narod i danas je, takođe, posegla za jednom veoma, po vama, opravdanom merom koja štedi nekih 100 miliona evra, a sa druge strane 200 miliona evra daje svojim prijateljima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata da bi oni koji su danas na vlasti sebi gradili stanove od 3.500 evra po kvadratu.Zbog ovih ušteda se neće zaposliti ni jedan mlad čovek. Zakon o zapošljavanju mladih, na primer, košta 50 miliona evra, a efekti su enormni, a zakon koji ste vi predložili o smanjenju penzija samo uzima legalno stečene novce onih koji su radili pošteno ceo svoj život. Nekome ste uzeli imovinu, onda je trošite na neke svoje kampanje, na neke svoje izbore, trošite na neke svoje privilegije, a ti stari ljudi nemaju svojim unucima da daju džeparac. Ti stari ljudi ne mogu da obraduju svoju porodicu sa nekim dinarom, pošto vrlo dobro znate da mnoge porodice u Srbiji danas izdržavaju penzioneri, ali vas to nije briga. Dok god vi uživate u svojim kućama, vilama, privatizovanim fabrikama, dotle vas nije briga za one kojima ste uzeli ono što su pošteno sticali ceo svoj život. Pod izgovorom da će neko drugi živeti bolje od tog novca, nekome ste uskratili nadu i uskratili pravo na starost, na dostojanstvenu starost u Srbiji.Mislim Srbiji.Mislim da treba da se stidite ovog svog zakona i ovo je, takođe, jedna od stvari po kojoj će Srbija biti upamćena, pošto sve zemlje u regionu koje su pokušale da donesu ovakav ili sličan zakon bile su osujećene od strane Ustavnog suda, ali Ustavni sud u Srbiji se pravi

predlog.Narodni poslani Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“.Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Da)Reč Dakle, ako bi vi dokazali da ovde postoji javni interes ja bih povukao svoj Predlog zakona, koji je inače podržao i kolega Marko Đurišić, odnosno zajedno smo predložili ovaj predlog zakona.Ono što je veoma važno jeste da je Srbija uložila na posredan i neposredan način nekoliko milijardi evra. S druge strane, i arapski investitor, tzv. investitor, uložio 150 miliona evra zajedničkog kredita koji otplaćujemo i mi kao Srbija, ali i on kao investitor. Formirano je zajedničko preduzeće gde on ima 68% vlasništva, a mi svega 32% i zbog ovog ugovora koji je potpisan od strane Vlade Republike Srbije kad tad će neko da ide u zatvor.Krivična prijava koju sam podneo protiv ovlašćenog predstavnika Vlade, ministarke Zorane Mihajlović, za potpisivanje Ugovora o izgradnji „Beograda na vodi“, je na kraju otišao na specijalu u Tužilaštvo za organizovani kriminal, koje nije negiralo da ovde ne postoji krivično delo. Ona je ustanovila samo da ga je teško dokazati. Verujte mi da će svaka naredna vlast dokazati krivično delo i da će onaj ko je potpisao ovaj ugovor završiti u zatvoru kad tad.Milijarde tad.Milijarde evra Srbija poklanja ili plaća ili ih se odriče da bi nečiji poslovni partner, da bi neko ko je ushićen prvi put očigledno u životu izašao iz zemlje, upoznao nekog u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i pozvao ga da dođe u Srbiju da je opljačka. Pa to ne može normalan čovek apsolutno da pojmi da se tako nešto dogodilo.Da smo izgradili stanove za mlade koji imaju 30 kvadrata, da smo izgradili 10 hiljada stanova, da smo izgradili socijalne stanove pa ih kao država prodavali, to bi bilo isplativo. Da smo uložili tri puta manje novca, pa tamo napravili Gugl grad, da i IT sektor makar doživi neki podsticaj, neki bum u Srbiji, pa da krene da se izvozi iz Srbije, e onda bi možda mladi i ostajali u Srbiji. ovako oni nemaju posla, a vi taj novac umesto da trošite na mlade u Srbiji, trošite na svoje arapske partnere koji zarađuju od Srbije i od osiromašenih građana Srbije. Dakle, to su dva koncepta, dve različite politike. To je vaš sistem vrednosti i vaša politika robovlasničkog društva i nas koji predlažemo društvo slobodnih, obrazovanih građana koji će sa znanjem da ostaju u Srbiji, a ne da idu iz Srbije. Očigledno vam odgovara da oni koji nešto znaju što pre odu iz ove zemlje

koleginice i kolege, treba da razgovaramo o visokom obrazovanju. Treba da razgovaramo o tome kakva nam deca izlaze sa fakulteta. Treba da razgovaramo o tome šta oni na tim fakultetima uče. Treba da razgovaramo o tome kako da ih osposobimo da sa fakulteta izlaze kao ljudi koji su stručni za ono za šta su se školovali.Treba da razgovaramo o tome kako da više nemamo pravnike koji završavaju pravni fakultet, a da nisu videli, a kamoli sastavili neki ugovor. Treba da razgovaramo o tome kako da imamo ljude koji izlaze sa fakulteta i sutra treba da počnu da rade u nekoj školi, a nisu imali ni minut ni pedagoškog obrazovanja niti bilo kakav predmet iz metodike nastave ili nešto slično. Treba da razgovaramo o tome kakva nam je nastava na fakultetima, kakvi su nam profesori na fakultetima, kakvi su nam uslovi na fakultetima, kakvo nam je gradivo na fakultetima, kakvi su nam fakulteti, kakva nam je sistematizacija radnih mesta.Treba mesta.Treba da razgovaramo o tome da li je u redu kupovati diplome ili je to ipak sramota, da li je u redu prepisivati naučne radove, plagirati disertacije, teze seminarske, diplomske i sve drugo čemu svedočimo.Treba da razgovaramo o tome kako nam ide akreditacija fakulteta, šta mogu da rade oni mladi ljudi koji su negde u inostranstvu završili fakultete, pa se sada vrate, i onda treba da ulože čitavo malo bogatstvo ne bi li uopšte mogli da uđu na tržište rada u Srbiji, a nekad im je onemogućeno da nostrifikuju diplome, čak i ukoliko su završili najprestižnije svetske fakultete i univerzitete.Treba da razgovaramo o tome kako nam izgleda studentski život, kako se biraju profesori, kako ti profesori rade, koje su nadležnosti dekana, šta dekan sme, šta ne sme da radi na fakultetu, na koji način se napreduje na fakultetima, kako teče ta univerzitetska karijera, koliko bodova nam je potrebno da se pređe u sledeću godinu, da li svake godine tri ili četiri puta treba da reagujemo na proteste studenata koji dolaze isključivo zbog toga što ne mogu da se snađu u haosu koji je u visokom obrazovanju napravljen.Treba da razgovaramo o tome zašto Nacrt zakona koji je napravila Vlada nailazi na osudu svih koji su taj zakon videli, privatnih fakulteta, državnih fakulteta, Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, svih ljudi koji se bave obrazovanjem, razmišljaju o obrazovanju, pišu o obrazovanju, svi su složni u tome da ono što radimo ne valja, a vi evo već dve godine ne želite da razgovaramo o tome. **Đorđe Milićević** predlog.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 12 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nije bilo.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni predlog.Narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.Da li narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov želi reč? (Da)Izvolite. **Aleksandra Jerkov** Želim reč, gospodine potpredsedniče, ali želim i da utvrdite kvorum, s obzirom na to da vidim da ima mnogo poslaničkih kartica iza kojih ne sede poslanici, pa vas molim, pre nego što nastavim, da utvrdimo kvorum.

elektronski sistem. Molim samo da služba to reguliše, pošto vi ne želite. Poslanici ne vide kartice koje stoje oko njih i iza kojih niko ne sedi, tako da vas molim da se uozbiljite. Ako vas ne interesuje utvrđivanje dnevnog reda,

redu, koleginice Jerkov.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika, molim narodne poslanike ponovo da ubace svoje identifikacione kartice, kao i tehničku službu da nam dostavi, ukoliko postoje kartice koje su u

prisutni.Konstatujem da je u sali prisutno 127 narodnih poslanika.Koleginice Jerkov, da li želite sada reč?

kolegama da predložim da na dnevni red današnje sednice stavimo Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Čuli smo u nekoliko navrata od ministra Šarčevića da je u pripremi potpuno novi zakon. Taj nacrt, onako kako ima prilike da bude ponuđen na javnoj raspravi, je naišao na apsolutnu saglasnost svih koji se bave obrazovanjem u ovoj zemlji i njihov zaključak, njihov zahtev i njihova molba ministru Šarčeviću i Vladi Aleksandra Vučića je da istog trenutka prekine rad na ovom predlogu zakona, s obzirom na to da onako kako je Vlada zamislila da taj zakon izgleda, on će naše obrazovanje vratiti na period

potencijalo najopasnije, najštetnije i ovo zaista jeste stvar koju ćemo mi morati da ispravljamo decenijama i generacijama koje dolaze.Čak i one stvari koje su deklarativno postojale u važećim predlozima zakona da obrazovanje treba da bude usmereno na to da se učenici razvijaju individualno, da se razvijaju kao ličnosti, da razvijaju kritičko mišljenje, da izrastaju u osobe koje misle svojom glavom, koje mogu samostalno da odlučuju o svom životu, da učestvuju na tržištu rada, da imaju neka saznanja, osim onih koja su naučena napamet, sada se iz onoga što predlaže Vlada Republike Srbije to sve apsolutno izbacuje. Mi se vraćamo na model učionice od pre 150 godina, na model nastave od pre 150 godina, na model udžbenika od pre 150 godina, na model sticanja znanja od pre 150 godina, a rezultat toga je da se naša deca u školama stavljaju u nekakve kalupe, iako u tim učionicama sedi 30 potpuno različitih ličnosti, različitih osoba sa različitim interesovanjima, talentima, mogućnostima. Nastavnik pristupa svakom jednako, svakom se obraća jednako, a od svih se traži ista stvar, samo da nauče napamet ono što im je rečeno i za za to će dobiti ocenu. Predlažem da uđemo u 21. vek kada je u pitanju obrazovanje, a vi ako nećete vi sedite u 19.

Zahvaljujem potpredsedniče.Vlada Republike Srbije neće da objavi koliko je kompanija iz UAE „Al ravafed“, sa kojim je Srbija 2014. godine osnovala zajedničko preduzeće,

firma za zakup ovih njiva u 2015. godini je platila svega 60 evra po hektaru, mada prosečna cena po kojoj se licitiraju oranice u opštini Bačka Palanka, u kojoj se nalazi pogon Karađorđevo, oko 350 evra. Za Srbiju to je čist gubitak od oko milion evra i to samo na jednom imanju koje je dospelo u ruku arapske kompanije.Zajedničko preduzeće koje je tom prilikom osnovano kao da je u zemlju propalo. Nigde se ne vidi, nema sajt, ne postoji nijedan broj telefona, a vrata kancelarije u Bulevaru Mihaila Pupina broj 6. u Beogradu su zaključana.Tom prilikom u toj problematici iz Ministarstva odbrane Srbije stigao je veoma štur i nepotpun i nejasan odgovor iz kojeg se ne vidi po kojoj ceni je zemljište izdato i koliko se u budžet Srbije slilo novca od tog zakupa.Na sajtu Vlade i Skupštine Srbije više nema ugovora o zajedničkom ulaganju, kao ni međudržavnog sporazuma koji je navodno zaključen od Vlade Srbije i kompanije „Al koja je tada na papiru bila partner u Srbiji sa tim protivustavnim i protivzakonitim radnjama.Dakle, to što ste uradili u Karađorđevu sa poljoprivrednim zemljištem koje je u vlasništvu Vojne ustanove „Morović“ u Srbiji, u svakoj opštini u Srbiji, u svakoj opštini u Vojvodini.Ispod cena, ispod žita, mimo pravila i mimo zakona svojim poslovnim partnerima dodeljujete poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu tako da je to ispod cene i ispod žita mimo pravila i mimo zakona.U isto to vreme 10 ili 15 hiljada porodica u Vojvodini, koje žive isključivo od uzimanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, vi ostavljate bez hleba, bez ikakvih prihoda zato što zemlja koja njima može da pripadne je ona zemlja koju vaši poslovni partneri ne budu želeli, a to je zemljište lošeg kvaliteta i vi praktično time terate poštene seljake, paore i poljoprivrednike da rade kao nadničari na poljoprivrednom zemljištu koje ste poklonili svojim poslovnim partnerima. To su vaše investicije u privredu i time su se i poljoprivrednici svrstali

predlog.Narodna poslanica mr Aleksandra Jerkov predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima.Da li narodna poslanica mr Aleksandra Jerkov želi reč? (Da.)Molim vas da se ponovo prijavite. Izvolite. **Aleksandra Jerkov** Zahvaljujem.Ovo je treći u toj grupi zakona o obrazovanju čiju sam izmenu i dopunu podnela u iščekivanju novog Predloga zakona. Očigledno je da kada smo usvajali Zakon o udžbenicima i sam ministar Verbić priznao da je bio pod određenim pritiscima. Očigledno je da određeni privatni izdavači udžbenika su jednakiji, što bi ovde rekao, drugih izdavača udžbenika u ovoj zemlji. Očigledno je da njihovi udžbenici imaju određene prednosti koje je vrlo vešto nametnula Vlada Republike Srbije, za šta se naravno po običaju okrivljuju nastavnici, prosvetari, učitelji i profesori koje je i sama Vlada u obrazloženju Zakona o udžbenicima, kada im je predlagala, navela kao centar korupcije u prosveti i imala je toliko obraza da nastavnike, učitelje i profesore označi krivcima za to što naša deca uče iz loših udžbenika.Nisu krivi nastavnici, profesori i učitelji. Nisu krivi roditelji i nisu kriva deca. Kriva je Vlada Republike Srbije koja pod jedan nije prilagodila nastavne planove i programe onome što oni treba da budu 2017. godine, nije napravila dobar Zakon o udžbenicima koji će naterati sve izdavače da prave kvalitetne udžbenike, nije napravila dobar sistem izbora udžbenika, ukinula je program besplatnih udžbenika, uvela potpuni haos u tržište udžbenika i određenim izdavačima vrlo pažljivo izabranim, pretpostavljam, omogućila da na tržištu udžbenika rade šta hoće.Mi smo tom prilikom saznali da postoji nekakva, da kažem, udžbenička mafija, zbog toga što se radi o izuzetnom velikom tržištu, o sigurnom tržištu zato što će naravno svaki roditelj i dići kredit i zadužiti se i pozajmiti pare, ako treba, samo da svom detetu kupi udžbenik koji se u školi zahteva.Saznali zahteva.Saznali smo da postoje izdavači u ovoj zemlji koji mogu da rade apsolutno šta hoće, da teraju roditelje da kupuju udžbenike koje deca tokom celog školovanja nijednom ni ne otvore

glasanje: za – 20, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodna poslanica mr Aleksandra Jerkov predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika.Da li narodna poslanica mr Aleksandra Jerkov želi reč? (Da.)Izvolite. često razmišljam da li je moje kolege sramota kada ne glasaju za ovakve predloge zakona, kada ne glasaju za to da se među krivična dela koja ne zastarevaju uvrsti krivično delo – krađe beba, kada ne glasaju za ovo što je kolega Božović predlagao da se nasilnicima oduzme

što je ne znam 15 ili 20 poslanika glasalo za predlog da se nasilnicima, registrovanim nasilnicima u porodici oduzme oružje. To je gospodine Orliću sramota.

kada roditelji nestalih beba, koji su doživeli najveću tragediju koja nekome može da se desi, mesecima ne mogu da stupe ni sa kim iz vladajuće koalicije u kontakt, samo zato što sam ja predložila ovaj zakon.Nema ništa komično u tome što se tim ljudima naknadno pljuje u lice iako su preživeli najveća moguća poniženja u ovoj zemlji koja je iko mogao da preživi i nema ništa komično u tome što im sada čak oduzimamo vreme da kada im kažu da im je dete umrlo, da ne mogu da dobiju leš deteta, da ne mogu da dobiju medicinsku dokumentaciju, da ne mogu da sahrane svoje dete, mi im sada oduzimamo čak i pravo da im prođe neko vreme da se saberu, da razmisle, da vide da li je možda nešto bilo čudno u ponašanju ili lekara ili bilo koga drugog i da imaju vremena da podnesu krivičnu prijavu, a ne da se nešto desilo da onda tada već bude kasno.Ne znam, meni ništa nije smešno u tome. Ako kome god je smešno neka mu je na čast, ali da znate da ni onim ljudima koji ovo gledaju verovatno i sigurno ništa nije smešno, a to što se bilo ko smeje što ovaj zakon sada pedeseti put neće proći zaista mislim da nema smisla.

predlog.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 16 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodna poslanica Maja Videnović predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetskom sistemu.Da li narodna poslanica Maja Videnović želi reč?Izvolite. Hvala, gospodine potpredsedniče.Ovde zapravo govorimo o ukidanju tzv. privremene zabrane zapošljavanja.U decembru mesecu sam imala priliku da razgovaram i sa premijerom i sa ministrima kada smo govorili o predlogu budžeta za 2017. godinu i pratećim zakonima, tada sam, pokušajući da argumentujem ovu pogubnu, diskriminatorsku, nepravednu, nepravičnu meru, koja ostavlja pustoš u institucijama i uskraćuje ljude za elementarnu šansu, apelovala na njih, da to usvoje i rekla da ukoliko se tako nešto ne učini, da ću prvom narednom prilikom da predložim izmene zakona. Danas apelujem na vas, koleginice i kolege, da se suočite sa realnošću, da prihvatite odgovornost i da glasate za stavljanje na dnevni red ovog Predloga zakona.Sama pogubnost ove mere i sam cinizam proizilazi iz samog naziva. Ovde se ne radi ni o kakvoj privremenoj meri zabrane zapošljavanja, jer se ona iz godine u godinu produžava, niti se zapravo radi o zabrani zapošljavanja. Jedina gora stvar od činjenice da imate jako lošu meru je da se ona ne primenjuje na sve podjednako. Danas smo svedoci, svi mi ovde prisutni u sali, mnogo važnije od toga, sve građanke i građani, da ona ne važi za sve.Zabrana zapošljavanja važi za poštenog, čestitog čoveka koji je vredno učio i radio, koji samo ima znanje i želju da ostane i da radi u svojoj zemlji, ali ne važi za stotine i desetine hiljada stranačkih aktivista koji su u budžetu za 2017. godinu, na različitim aproprijacijama, predviđeni da se zaposle po nekakvim ugovorima o delu. Ona važi, zabrana zapošljavanja za mladu doktorku, za mladu naučnicu, za mladu umetnicu, za mladu učiteljicu, ali zabrana zapošljavanja ne važi npr. za Mišu Vacića, za osuđenog ekstremnog desničara. Mlad i čestit čovek ne može da se zaposli, ali Miša Vacić može. Pa to nije dovoljno, nego se država dodatno ruga i ponižava građane time što demantuje da je on uopšte zaposlen u nekakvoj Kancelariji za KiM, da bi samo nakon nekoliko dana on na sopstveni demanti demantovala i dala otkaz čoveku, na mesto na kom on zapravo nije ni zaposlen.Ova zabrana važi za mladu osobu koja je izabrala, to je oblast o kojoj je moja koleginica Aleksandra Jerkov govorila o važnosti reforme obrazovanja i ono o čemu ona skreće pažnju već godinama. Dakle, mlada osoba je izabrala da ostane u ovoj zemlji, da vredno uči, da pošteno stekne zanimanje koje je prirodno usmereno na državu, da radi da ostane u ovoj zemlji u oblasti pravosuđa, zdravstva, nauke, umetnosti, kulture, a država Srbija poručuje, za vas ovde nema mesta. Vama je zabranjeno uopšte da radite.Četiri radite.Četiri su ključna problema kod ove mere. Prvo, ogroman je prostor za zloupotrebe, nekakva komisija u Beogradu koja diskreciono odlučuje o izuzecima, je praktično ozakonjen prostor za korupciju, poruka mladima je potpuno pogubna. Dakle, fiskalna konsolidacija, to je ono što sam rekla i ministru finansija, ne sme da postane neka ideologija, koja je važnija od života, i zato vas molim poštujući vreme, da glasate za stavljanje ovog predloga zakona. **Đorđe Milićević**

predlog.Narodna poslanica Gordana Čomić, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do helikopterske nesreće u kojoj je život izgubilo sedam osoba.Da li narodna poslanica Gordana Čomić želi reč? (Ne.)Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Narodni poslanik Radoslav Milojičić na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji.Da li narodni poslanik Radoslav Milojičić želi reč? **Radoslav Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, nemate potrebe tako da reagujete, tako reagujete i na policiju koja se nalazi pred Skupštinom, na vojsku koja se nalazi pred Skupštinom, na sve te ljude koje ste vi naterali da protestuju i da štrajkuju. Ne iz nekakvog hira, već zato što ste ih ostavili bez osnovnih, elementarnih, uslova za život. Ustavni osnov za donošenje Zakona o policiji sadržan je u odredbi člana 97

obezbeđuje nas i našu državu, pri tom, čestu rizikujući svoj život ima dnevnicu od 150 dinara za koju ne može da kupi ni praznu kiflu, ni čašu jogurta.Dve su ključne tačke u izmenama i dopunama Zakona o policiji. Prva tačka je da Ministarstvo mora da odredi potrebe sistema, Ministarstvo mora da ima kompatibilnost između onog broja pripadnika koji se prima u sistem MUP-a i onog broja učenika koji prima na Policijsku akademiju. Sada nam se dešava da se zaposli u policiji nekakva Dijana Hrkalović, koja nije ni prošla pored policijske stanice, Vojne akademije ili Srednje vojne policijske škole, a učenici mladi, školovani i obrazovani, koji završe Policijsku akademiju

člana 172 tačka 2, jer imamo situaciju da se protiv nekog pripadnika policije koji je čestit i pošten bilo koji građanin Srbije, čak i neki Martinović, može da podnese krivičnu prijavu taj pripadnik

Hvala gospodine predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, ustavni osnov za donošenje ovog Zakona sadržan je u odredbi člana 97 tačka 8 i DS predlaže konkretno rešenje i ovom prilikom molim poslanike vladajuće garniture da ne glasaju pritiskom na zvonce, već da glasaju po svojoj savesti, jer svakog dana imamo 50.000 dece koji su obuhvaćeni osnovnim i srednjim obrazovanjem koji nemaju za užinu. Zato DS predlaže tri konkretne mere da se svim učenicima, čiji roditelji ne rade, obezbedi besplatan prevoz od kuće do škole, da im se obezbedi besplatna užina i da im se obezbede besplatni udžbenici, koje je SNS oduzela svim tim učenicima čiji roditelji ne rade.To nije Srbija kakvu želi DS i za kakvu se zalaže DS. Nažalost, imamo svakog dana pune novine crne hronike o tome šta se dešava u Srbiji. Imamo primer da se, nažalost, dečak iz Mola ubio, da je sebi oduzeo život zbog toga što nije mogao da obezbedi sebi prevoz od kuće do škole, a pre toga je napustio treći razred srednje škole u Bečeju. To nije ništa smešno. Imali smo primer pre mesec dana da je radnik u „Goši“, u Smederevskoj Palanci, sebi oduzeo život, zato što dve godine nije primio platu. Zašto? Zato što nema zdravstveno i socijalno osiguranje i zato je izbačen iz javnog prevoza, jer nije imao 200 dinara za kartu.U takvoj Srbiji ne želi niko da živi, a to je Srbiju kakvu je napravila, nažalost, SNS.Nažalost, u 2015. godini je udeo dece u ukupnoj populaciji Srbije samo 17,3%, ako ne znate kako da se bavite ovim problemima, zašto ne pitate. Zato što je u opštini čiji sam ja bio predsednik opština plaćala besplatnu vantelesnu oplodnju svim roditeljima koji nisu mogli da imaju decu.Srbija je lider u regionu, kako kažete vi iz SNS, ali Srbija je lider u regionu po riziku od siromaštva. Srbija je prva zemlja u Evropi po stopi rizika od siromaštva. Možemo graditi mostove, možemo graditi puteve, ali ne smemo da dozvolimo da nam 50.000 dece svakog dana, koji su obuhvaćeni osnovnim i srednjim obrazovanjem, bude gladno, a to je politika SNS i to je ono čime se vi dičite.To zaista nije za osmeh kakav danas vidimo na licima SNS, znamo da su njima puni džepovi, znamo da oni koriste službene automobile, znamo da koriste vile, ali je nama 50.000 dece svakoga dana gladno i to je

Hvala, gospodine predsedavajući.Ne znam čemu nervoza u taboru SNS. Mislim da su ovo izuzetno važne životne teme i mislim da je potreban konsenzus

mestu.Imamo poražavajuću činjenicu i poražavajući podatak da svake godine u Srbiji jedan grad veličine Paraćina, od 50.000 stanovnika, nestane. Mislim da mi kao odgovorni i ozbiljni ljudi koji se nalazimo u Skupštini Republike Srbije treba da imamo zajednički

naučili su od nas iz DS da treba da zastupaju evropske vrednosti, za koje se danas zalažu samo deklarativno, a ne vidimo u konkretnim primerima, Evropska povelja, koja je Srbija ratifikovala 2007. godine, garantuje svakoj lokalnoj samoupravi političku, administrativnu i finansijsku nezavisnost. Ni jedna lokalna samouprava u Srbiji nema niti političku, niti finansijsku nezavisnost. U EU polovina budžetskih prihoda polovina budžetskih prihoda ide na račun lokalnih samouprava, a polovina vladi te države.Nažalost, u Srbiji nije situacija takva, nažalost, u Srbiji samo 10,2% ukupnih budžetskih prihoda ide na račun lokalnih samouprava, lokalnih samouprava, opština i gradova i AP Vojvodine, dok ostalih 89,7% prihoda ide na račun Vlade Republike Srbije. Od 2012. godine ste građanima Srbije, tj. lokalnim samoupravama, opštinama i gradovima oduzeli 50 milijardi dinara. Ako i tu ne znate šta da radite, možete takođe i na tom primeru da naučite od DS, gde je Vlada Vojvodine svim mladim bračnim parovima, dok je DS vodila tu Vladu, obezbeđivala 20.000 evra u vidu subvencija za kupovinu kuće i okućnice na selu, kako bi se ljudi vratili, kako nam selo ne bi umiralo, 50.000 građana svake godine ima manje u Srbiji i protiv toga se moramo boriti. Zahvaljujem.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje za je glasalo – 15 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nije bilo.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni predlog.Narodni poslanik Radoslav Milojičić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima.Da li narodni poslanik Radoslav Milojičić želi reč? (Da.)

O ovom zakonu vredi samo ćuteći govoriti, o ovom zakonu svi poslanici, svih 250 ne treba da kažu ni reč.Zakon o javnom informisanju i medijima je dozvolio da kandidat vladajuće garniture ima 93% zastupljenosti u medijima tokom izborne kampanje.

informisanje i medijska objektivnost, nego što je to bilo u ovoj izbornoj kampanji.Siguran sam da i u Severnoj Koreji postoji veća zastupljenost opozicionih kandidata nego što je to u Srbiji. To je sramota na šta se svela medijska slika pod pritiscima SNS i vladajuće garniture. Kolege iz SPS su to već doživele 2000. godine i oni se tako više ne ponašaju. Potrebno je da vi iz SNS to doživite, kako biste dozvolili medijima da objektivno, pravovremeno i tačno informišu sve građane.Nadam se da ćete imati svest, da nećete čekati pritisak na dugme, jer ćete i vi iz SNS uskoro biti opozicija, DS će vas poslati u opoziciju i onda vama neće odgovarati ovakav medijski zakon, ali mi kada dođemo na vlast ćemo ovakav sramotan medijski zakon promeniti.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, narodni poslanici DS podneli su Predlog zakona o vojnoj neutralnosti sa zahtevom da bude razmatran na današnjoj sednici.Ovaj predlog u osnovi definiše Srbiju kao vojnu neutralnu zemlju i kao takva ne bi mogla da bude članica ni jednog vojnog saveza, zatim propisuje saradnju sa međunarodnim organizacijama za kolektivnu bezbednost i eventualno učešće u njihovim aktivnostima bez članstva u tim organizacijama u saglasnosti sa vojnom neutralnošću Republike Srbije i, naravno, reguliše učešće u mirovnim misijama pod okriljem UN, eventualno učešće Vojske Srbije u regionalnim mirovnim misijama, o tome bi odlučivala Narodna skupština Republike Srbije.Za donošenje ovakvog zakona postoji pravni osnov, a postoje i razlozi. Pravni osnov leži u Ustavu koji propisuje da Republika Srbija obezbeđuje samostalnost, suverenost, nezavisnost, teritorijalni integritet, bezbednost, uređuje međunarodni položaj odnosa sa drugim državama i međunarodnim organizacijama.Pri predlaganju ovog zakona osnove smo potražili u Rezoluciji o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka, koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 2007. godine, i to tako što je pošla od dotadašnje uloge NATO alijanse, počev od protivpravnog bombardovanja, bez odluke Saveta bezbednosti, s jedne strane, do aneksa 11, odbačenog Ahtisarijevog plana, kojim je NATO alijansa označena kao konačni organ vlasti u tzv. nezavisnom kosovu.Dakle, u takvim uslovima i sa takvim razlozima Narodna skupština Republike Srbije donela je odluku o vojnoj neutralnosti do eventualnog raspisivanja referenduma na kojem bi se donela odluka o takvom važnom pitanju.Kada govorimo o razlozima donošenje ovakvog zakona, nalazimo iz u aktuelnim međunarodnim prilikama i u povišenim tenzijama između velikih sila, gde vojna neutralnost Srbije smatramo da pojačava i predstavlja oslonac u spoljnoj politici Republike Srbije, u zaštiti njenih nacionalnih interesa sa jedne strane.S druge strane, ona je podudarna sa odnosom odnosom Ruske Federacije u Savetu bezbednosti koja pruža oslonac i zaštitu nacionalnim interesima Republike Srbije.Sa ovakvim razlozima i ovakvim uslovima smatramo da vojna neutralnost sa deklarativne forme treba da pređe u zakonsku formu. Mislimo da bi se time stavila tačka i na jednu unutar društvenu veliku dilemu, a da bi Srbija u međunarodnim okvirima imala jasniju poziciju po pitanju…

predlog.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 12 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nije bilo.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni predlog.Narodni poslanik Miroslav Aleksić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.Da li narodni poslanik Miroslav Aleksić želi reč?

pre dva dana, pred početak prethodne sednice.Prvi zakon koji predlažem tiče se izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi i odnosi se na funkcionisanje mesnih zajednica, kao najnižeg nivoa vlasti sa kojima se susreću građani širom Srbije.U Srbije.U postojećem Zakonu nije precizirano ni gde se oni mogu osnivati, a ni kako funkcionišu, odnosno kakvo je njihovo finansiranje, tako da i njihovo funkcionisanje u takvom obliku nema smisla ukoliko se to ne promeni, tako da ja po ko zna koji put predlažem izmenu izmenu Zakona u delu uvođenja obaveznosti za formiranje mesnih zajednica na teritorijama opština i gradova širom Srbije, a sa druge strane da se deo sredstava od poreza na imovinu direktno prebaci mesnim zajednicama, kako bi ljudi koji tamo žive donosili odluke o prioritetima, u šta treba ulagati taj novac, odnosno šta treba time finansirati.Meni nije jasno da Srpska napredna stranka ne prihvata ovaj zakon, i pored toga što oni širom Srbije imaju najveći broj i opština i gradova na kojima su u vlasti, samim tim i mesnih zajednica, zašto tim ljudima ne pomognu da urade nešto za svoje mesto?Predlažem ovo iz još jednog razloga, a to je što danas, pored izbora za predsednika Republike, izbori za članove saveta mesnih zajednica su još jedni demokratski izbori gde se ljudi biraju imenom i prezimenom, a ne biraju se ne biraju se članovi partija ili predstavnici stranaka. Iz tog razloga smatram da ih treba uvažiti, jer taj ko se odvažio da radi za svoje mesto, spreman je da da nešto i uradi, ako se već kandidovao.Što se tiče Izbornog zakona, on da nije takav i da nije nakaradan, danas ne bi imali ovakvu situaciju u parlamentu, gde poslanici nisu predstavnici naroda nego su partijski delegati i služe ovde samo kao mašina za izglasavanje onoga što im kažu njihovi partijski šefovi. Onoga trenutka kada poslanici budu birani imenom i prezimenom ovde za ovaj parlament, onda će imati obavezu prema građanima, a ne prema šefovima koji su ih tu postavili i neće moći da se kriju ni iza jednog plakata svojih lidera.Dakle, i pored toga što ste prošle godine oduzeli 4,8 milijardi gradovima i opštinama u Srbiji, nastavlja se ta praksa otimanja i gradovima i opštinama i građanima Srbije i mesnim zajednicama i ovaj predlog zakona upravo je jedan korak da se promeni taj način politike i odnosa prema lokalnim samoupravama u Republici Srbiji. predlog.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 12 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nije bilo.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni

Poljoprivreda svakako predstavlja jedno od osnovnih grana privrede u Republici Srbiji i jako mi je žao što Srpska napredna stranka, izuzev lažnih obećanja koje pred svake izbore od 2012. pa naovamo, imali smo ih mnogo jer se samo izborima i bavite, ništa konkretno nije uradila za poljoprivrednike Srbije osim davanja lažne nade i lažnih obećanja.Od 2012. godine, kada ste objavili vašu belu knjigu u kojoj ste rekli kako ćete povećavati iz godine u godinu budžet za poljoprivredu za 1%, danas smo došli do toga da je on ispod 5%, koliko je bio 2012. godine, dakle, 4,7% 4,7% i nešto procenata. To govori o tome koliko ste iskreni prema građanima Srbije, koliko ste iskreni prema poljoprivrednicima, jer da ste iskreni i da zaista želite da sprovedete program, bio bih spreman da ga podržim, jer bi danas poljoprivrednicima iz budžeta Republike Srbije umesto 4,7 davali 10%, da ste ispunili ono što ste im obećali pre pet godina.Dakle, Predlog zakona se odnosi na povećanje podsticaja odnosno iznosa podsticaja koje ćemo davati poljoprivrednicima u Republici Srbiji, kako bi mogli da se zaposle u poljoprivredi, kako bi mogli normalno da funkcionišu i da budu konkurentni sa poljoprivrednicima iz evropskih zemalja.Ono što je važno, a što nikako ne može da shvati vlast u Srbiji, je da danas mala poljoprivredna porodična gazdinstva su najveći poslodavac u Republici Srbiji. Danas u 638 hiljada malih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava radi preko milion i po građana Srbije, i to treba da znate, kako biste prilikom izrade novog budžeta, ako već ne želite da glasate za ovaj zakon, to imali u vidu i njima dali u budžetu onoliko sredstava koliko im i pripada, a ne da samo vodite računa o tome kako ćete davati pare stranim kompanijama koje će ovde kroz robovlasnički sistem zapošljavati ljude i koji bi trebalo, po vama, da budu srećni zato što imaju posla i rade za 200 evra u svojoj rođenoj zemlji.Da vas poljoprivreda ne zanima govori i činjenica o tome šta se desilo i sa najplodnijim zemljištem u Vojvodini. Dakle, vi ste pre tri godine firmi „Al Ravafed“ dali 10.400 10.400 hektara obradivog zemljišta koje ste oduzeli našim paorima, od toga 3,5 hiljada zemljišta u Karađorđevu i sa tim zemljištem ne znamo danas ni ko ga obrađuje, ni da li da firma uopšte postoji, a vrlo često čujemo kako vam smeta kad se

Prošle godine ste proglasili Godinu preduzetništva i obećali privatnim preduzetnicima koji posluju u Republici Srbiji da će se promeniti oko 40 zakona, da će se olakšati njihovo poslovanje i da će oni biti ravnopravni sa stranim kompanijama kojima dajete ogromne podsticaje za zapošljavanje radnika. Od svega toga nije se dogodilo ništa, izuzev što ste to zloupotrebili kao još jednu medijsku kampanju pred izbore, govoreći kako ćete i te kako brinuti o preduzetničkim inicijativama u Srbiji.Ja po ko zna koji put predlažem danas zakon koji treba da olakša poslovanje tih privrednih subjekata u Srbiji, a to je da se svim firmama koje u toku kalendarske godine zaposle na neodređeno vreme, na minimum dve godine nove radnike, da im se osnovica poreza na dobit za taj iznos plaćenih zarada i doprinosa odbije. deo predloga iz istog zakona je da se u onim nedovoljno razvijenim privrednim područjima Republike Srbije porez na dobit ne naplaćuje novoosnovanim privatnim preduzećima minimum tri godine.Vi zaista ne želite to da stavite na dnevni red time pokazujete kolika je vaša istinska briga prema privredi Srbije, ali zato sa druge strane ne propuštate priliku da se utrkujete kojoj ćete stranoj firmi dati više hiljada evra, to su već postale desetine, ne par hiljada nego desetine evra koje dobijaju strane kompanije koje na kraju svoj profit odnose van države Srbije.Dakle, ja vas pozivam da glasate za predlog ovog zakona, da ovaj zakon dođe na dnevni red, ukoliko zaista želite

na polovini onoga što stvaraju privatni preduzetnici u razvijenim zemljama EU.Dakle, njima ne fali ni preduzetničke inicijative, ne fali im ni znanja, ne fali im ni poznavanje tehnologija, ni tržišta, fali im samo jedan zakonodavni okvir koji će im omogućiti da razvijaju svoju proizvodnju, a ne da oni budu tu da poreske i druge inspekcijske službe dolaze kod njih i da kao haračlije naplaćuju kazne za sve i svašta, bez ikakve preventive, upozorenja ili bilo čega. Za razliku od stranih kompanija u koje inspekcije gotovo i ne dolazi, naši su izloženi jednoj neverovatnoj torturi i to po pravilu onda kad je neophodno popuniti rupu u budžetu kako biste mogli da se hvalite ispred MMF-a da imate suficit, da imate ovoliko para ili onoliko para. Uzimate od građana, uzimate i od privrednika Srbije. Zahvaljujem.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje

Zahvaljujem, predsedavajući.Ovo je jedan od zakona za koji smatram da bi prvi trebao da dođe na dnevni red, naročito što se tiče mladih ljudi u Srbiji, studenata, naše talentovane dece i dobrih đaka koji ostvaruju natprosečne rezultate i koje bi ova država trebala da da stipendira i da stvori uslove za normalno stipendiranje i da omogući gradovima i opštinama da to rade ne kršeći zakon.Dakle, moj predlog je samo usaglašavanje dva zakona, Zakona o učeničkom i studentskom standardu sa Zakonom o lokalnim samoupravama. To usaglašavanje bi omogućilo gradonačelnicima i predsednicima opština da mogu da stipendiraju svoje učenike, ne strepeći od toga da li će im doći DRI ili bilo koja druga kontrola ili upravna inspekcija i da ih zbog toga kazni. Ne razumem zašto to radite, jer vi danas imate vlast u najvećem broju gradova i opština širom Srbije i time biste pokazali da zaista brinete o studentima, o đacima, ali da brinete i o njihovim roditeljima koji žive, nažalost, u bedi Srbije koju vi ne vidite, koju vi ignorišete, a koji jedva sastavljaju kraj sa krajem i koji teško obezbeđuju sredstva za finansiranje svoje talentovane vi pokazujete nebrigu prema tim mladim ljudima i zato i imamo trend da više desetina hiljada mladih ljudi svake godine želi da ode iz Srbije. Taj trend se nastavio i ove i prošle godine, a nastaviće se i nadalje jer vi sa mladim ljudima razgovarate tako što ih jurite i proganjate po protestima, fotografišete i targetirate ih govoreći da oni nemaju pravo da traže jedan uređeni sistem i da nemaju pravo da traže da žive u normalnoj i uređenoj državi. Normalna i uređena država vama ne odgovara, jer vi najbolje funkcionišete u ovoj anarhiji koja danas postoji u Srbiji, gde postoje idoli koji treba da upravljaju životima svih nas, a ne postoji sistem i ne postoje zakoni, ne postoji vladavina prava.Na kraju, to što vi ne želite ovaj zakon da stavite na dnevni red da se o njemu raspravlja ne treba te da objašnjavate meni, jer ja sam jedan od 250 poslanika u ovoj sali, ali vi dugujete objašnjenje studentima i đacima natprosečnim, dugujete njihovim roditeljima. Dugujete im i objašnjenje kako to da za njih posle završenih državnih studija sa ozbiljnim prosecima nema mesta gde da se zaposle u Srbiji, ali zato ima mesta za Mišu Vacića, ima mesta za vozače i za konobare na mestima državnih sekretara, na mestima čak ministara u Vladi Republike Srbije. To je poruka koju vi šaljete mladim ljudima, pored toga što ne želite da raspravljate o ovakvim zakonskim predlozima koji bi sistemski trebali da reše neke probleme. Tako da, pozivam vas da vi stavite to na dnevni red ukoliko vam ne nelagodno što to predlažem ja, evo još jednom. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana.Da li narodni poslanik Marko Đurišić želi reč? (Da)Izvolite. Hvala, predsedavajući.Kolege poslanici, verujem da neki od vas, ukoliko su slušali u ovom mandatu predloge koje iznosim na početku svake sednice redovnog zasedanja za izmenu i dopunu dnevnog reda, o tome o čemu se radi u ovom zakonu. Naravno, svaki put ste odbili da ovu tačku uvrstite u dnevni red, ali ja smatram da je moja obaveza da u ovih tri minuta, koliko imam po Poslovniku, predložim dopunu dnevnog reda sa ovom tačkom, pre svega u želji da građanima Srbije pokažem da postoji i druga politika u odnosu na onu politiku koju sprovodi Vlada Republike Srbije, da nismo svi isti i da nas iz opozicije brinu problemi građana, ali da za te konkretne probleme imamo i rešenja, a ne samo praznu priču koju imamo od Vlade Republike Srbije.Tako i ovaj zakon.

To je minimalno smanjenje, ali bi trebalo da bude početak rasterećenja poreza i doprinosa koji se isplaćuju na plate zaposlenih u Republici Srbiji. To rasterećenje je nešto što se najavljuje svih pet godina koliko ova Vlada upravlja životom svih građana Srbije. Do sada nije urađeno apsolutno ništa, taj porez ni za jedan jedini promil nije promenjen. I pored najava da će se to desiti, svake godine više puta, kad god smo imali neku rekonstrukciju ili nove izbore, nove ministre, dolazili su ministri i premijer, jedan, drugi, treći, u svojim ekspozeima govorili su o tome da će se krenuti sa rasterećenjem poreza i doprinosa na plate. To se nijednom još nije desilo.Mi predlažemo ovo smanjenje iz razloga zato što je izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi deo sredstava koji od poreza na plate zaposlenih ostaje lokalnim samoupravama smanjen, povećan je prihod budžeta Republike Srbije za nekih pet milijardi i ovo smanjanje je upravo negde u tom iznosu. Trebalo bi pre svega da rastereti privredu, one koji prave dodatnu vrednost, one koji zapošljavaju ljude. To bi im omogućilo nove investicije, možda minimalno povećanje plata, ali bi pokazalo jedan trend

predlog.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 12 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nije bilo.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni

Kada bi bilo sreće da o njima raspravljamo, mogli bi u skladu sa Poslovnikom i da objedinimo raspravu, a ne suprotno Poslovniku, kao što se dešava na svakoj sednici Narodne skupštine.Ponoviću, finansiranje lokalne samouprave, Zakon koji smo promenili u oktobru mesecu, tada je ovde rečeno da lokalnim samoupravama ne treba nekih pet, šest milijardi dinara, koliko su dobijali od poreza na zarade koji je ostajao lokalnim samoupravama i tada je smanjeno sa 80%, odnosno 70%, u slučaju grada Beograda, za četiri, odnosno šest posto. Taj iznos je stavljen u budžet Srbije, koji je po svim najavama i pričama i tada i poslednje dve godine stalno u plusu, sve do poslednjeg dana godine, a onda svaku godinu ipak završimo sa određenim deficitom. Ako je već budžet u plusu i ima više para, mi predlažemo da se ovo smanjenje anulira time što će se vratiti iznos lokalnim samoupravama na onaj procenat koliki je bio, a da se poreska stopa ukupna, to je onaj prethodni zakon, umesto sa 10% optereti 9%.Krajnji efekat na budžete lokalnih samouprava bi bio nula, odnosno ne bi bilo nikakve promene, oni bi radili sa onim budžetima koji su, kako su nam ministarka lokalne samouprave i ministar finansija to objasnili u oktobru mesecu, sa punim srcem i zadovoljstvom prihvatili smanjenje od tih pet milijardi dinara. Znači, one bi ostale na istom, ali bi se stvorila mogućnost u budžetu Republike Srbije da se smanji, ponovo ponavljam, opterećenje na zarade, da se smanji porez na zarade sa 10 na 9%, što bi omogućilo privredi i dalo jedan mali minimalni, ali pozitivan signal u kom smeru Srbija želi da ide dalje, želi da promeni tu lošu sliku gde je jedina konkurentna prednost Srbije u odnosu na druge zemlje jeftina radna snaga. To se više i ne krije.Predsednik Vlade odlazeći rekao je da je on srećan kada čuje da Vlada Republike Rumunije povećava minimalnu zaradu u svojoj zemlji jer će tada srpski radnici biti još bedniji u odnosu na rumunske radnike, pa da ćemo onda imati više investicija. Mi mislimo da je to loša politika i da je ovo jedan od načina da se ta loša politika promeni. **Đorđe Milićević** Stavljam

Hvala, poštovani predsedavajući.Kolege poslanici, ovo je takođe jedan zakon koji se direktno tiče građana Republike Srbije. Ideju smo dobili čitajući izveštaj Svetske zdravstvene organizacije koja je proglasila epidemiju gojaznosti na svetskom nivou. Po svetskim merilima, broj gojazne dece je porastao u svetu sa 2,6% na 4,9% i to je bio jedan od osnovnih razloga za proglašenje ove epidemije, a kao jednu od mera koju je Svetska zdravstvena organizacija predložila svim vladama je uvođenje posebnog poreskog opterećenja, odnosno akcize na zaslađena pića.Nažalost, situacija u Srbiji je dramatičnija u odnosu na ove brojeve. Ja sam našao nekoliko tekstova. Kaže – učestalost gojaznosti kod dece u Srbiji je povećana pet puta. Kaže da je svaki četvrti učenik gojazan, jedan tekst, drugi tekst kaže da je svaki peti učenik u Srbiji gojazan. svakom slučaju, ovi brojevi su dramatični. Mislim da je potrebno da država Srbija reaguje, da reaguje na način na koji su reagovale brojne vlade u EU i u svetu, i u Meksiku gde je tu uvedeno poresko opterećenje od 10% još 2013. godine, u Mađarskoj gde je uvedeno 2011. godine, što je imalo, između ostalog, za efekat da je za 20% smanjena potrošnja veštački zaslađenih pića, a da je za preko 25% povećana potrošnja prirodnih voćnih sokova.Druga ideja ovog zakona nije da se ova sredstva, a tu se isto radi, po nekoj gruboj proceni, o nekih pet milijardi dinara godišnje, nije da služi samo za popunjavanje budžeta i stvaranje lažne slike o navodnom suficitu u budžetu države Srbije. Naša ideja je da se ta sredstva iskoriste za edukaciju mladih ljudi o štetnosti brze hrane, loše ishrane, korišćenja ovih pića, kao i da se omogući da deca imaju makar jedan zdrav obrok dnevno tamo gde je to moguće.

on ovu inicijativu nije prihvatio, a verovatno je nije prihvatio zato što je bio počasni gost na izveštaju o poslovanju „Koka-kole“ u Republici Srbiji, gde se pridružio

predlog.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 12 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nije bilo.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa rušenjem objekata u Beogradu u delu grada poznat kao Savamala 25. aprila 2016. godine.Da li narodni poslanik Marko Đurišić želi reč? Hvala, predsedavajući.Za tri dana navršiće se tačno godinu dana kako se desilo bespravno rušenje tri udžerice, kako to predsednik Vlade voli da kaže, u naselju Savamala u Beogradu. Od 6. juna, kada smo ja, u ime poslaničke grupe SDS, zatim i gospodin Balša Božović, u ime poslaničke grupe DS, tražili formiranje anketnog odbora koji treba da ispita sve ono što se dešavalo i na koji način su državni organi postupali u sada evo svih ovih godinu dana, mi nemamo nijedan odgovor nijednog državnog organa.Po meni, najmanji problem je bespravno rušenje tri objekta, tri udžerice koje su ružile izgled grada, kako se to kaže, pa to valjda treba da bude dovoljno objašnjenje zašto je nečija privatna imovina protivpravno srušena. Mnogo veći problem je, ono što želimo da dođemo kroz rad ovog anketnog odbora, odgovor na pitanje – ko je suspendovao državu Srbiju na tih nekoliko sati? Država je, po definiciji Maksa Vebera, jedina koja ima monopol nad fizičkom silom. Neko je odlučio da taj monopol nad fizičkom silom oduzme državi Srbiji i organu koji je zadužen za sprovođenje te sile, Ministarstvu unutrašnjih poslova, i dodeli grupi ljudi sa fantomkama, koji su nekoliko sati te noći u Beogradu lišavali protivpravno slobode građane Republike Srbije, oduzimali njihovu imovinu, a za sve to vreme oni koji su uspeli da pobegnu od te bande pod fantomkama i da pozovu Ministarstvo unutrašnjih poslova da reaguje, tamo je nekome naređeno da se ti pozivi ne prosleđuju i da Ministarstvo unutrašnjih poslova ne reaguje.Mi na pitanje – ko je taj iz državnog vrha koji je naredio suspenziju države Republike Srbije na tih nekoliko sati? Ne zato što možemo da ispravimo ono što je urađeno te noći, nego kako se to više nikada ne bi desilo, kako bi oni koji su odgovorni završili u zatvoru, a oni koji su sve ovo vreme o tome ćutali i okretali glavu da nauče lekciju da to više ne sme da se radi.Pošto znam da nećete ovo danas uvrstiti u dnevni red,

početka ovog mandata na svakom redovnom zasedanju tražili smo stavljanje na dnevni red Predlog ovog zakona. Nažalost, nijednom, naravno nije dobio, kao ni jedan predlog koji dolazi od strane poslanika iz redova opozicije, nije dobio podršku i nije stavljen na dnevni red. Obrazloženje Vlade za neprihvatanje ovog zakona nisu ponuđena rešenja, nego činjenica da Vlada sprema svoj predlog.Kako ga sprema? U septembru mesecu 2014. godine, znači, više od dve i po godine, Vlada donosi, odnosno ministar odluku da se formira radna grupa. Posle šest meseci se ta radna grupa formira. Ona nešto radi i onda kako kaže dolaze jedni izbori, pa se formira nova Vlada, pa se formira nova radna grupa, sada su došli drugi izbori i sada ćemo imati ponovo novu Vladu i ponovo odlaganje donošenja ovog zakona.Šta se dešava za to vreme? Šta se dešava sa životima građana Srbije i sa decom u Srbiji? Jedna četvrtina građana Srbije živi ugrožena od siromaštva. Šta to znači u prevodu? To znači da porodice imaju 60% od srednjih medijalnih ukupno isplaćenih zarada u Republici Srbiji, a to znači da žive sa 20.000 dinara mesečno, čitave porodice. Deca koja žive u takvim porodicama, je svako treće dete u Srbiji. I da li mi imamo taj luksuz da tri godine čekamo radnu grupu Vlade da izađe sa nekim rešenjem, da promeni situaciju, da samo 25% dece je obuhvaćeno davanjem na osnovu ovog zakona, a taj procena 2000. godine bio je 50%. Da li ćemo nešto uraditi ili ćemo čekati radnu grupu Vlade?Moram da kažem, evo, onima koji kažu da treba da čekam, život ne čeka. Nažalost, čitamo danas kako je jedan život, odnosno dva života su izgubljena zato što ljudi nisu imali da plate struju, isključena im je struja pre mesec dana, a onda su se nekom žicom nakačili na struju koja ih je sinoć ubila. I da li ćemo nešto mi uradili ili ćemo čekati da život u Srbiji nestane, a da tek onda reagujemo.Ovde sam čuo pre neki dan kaže – više se iseljavalo ljudi 2012. godine, nego danas. To je laž. Duplo više ljudi se iselilo iz Srbije 2015. godine, nego što je to bio slučaj 2007, 2008, 2009. godine. Nažalost, Nažalost, i mi moramo nešto da uradimo ovde. Svi smo odgovorni za to, vi većina ste odgovorni za nečinjenje. Hvala. predlog.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 15 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nije bilo.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni

O važnosti kulture za razvoj jednog društva govorio sam svaki puta kada sam Predlog ovog zakona pokušavao da stavim na dnevni red i da dobijem vašu podršku, i ništa od toga nije dalo rezultat.Koristio sam citate i Čerčila, nadajući se da je on uvažen od strane najveće stranke kao mislilac i o tome kako se on odnosio i govorio o važnosti kulture, o tome šta je govorio predsednik Evropskog saveta, gospodin Tusk, koji je rekao da demokratija bez kulture i medija postaje diktatura, i time, čini mi se, najbolje pisao ono ono u čemu žive građani Republike Srbije danas.To prepoznaju i ovi ljudi koji već više od dve nedelje protestvuju po ulicama gradova Republike Srbije tražeći kulturu, a ne diktaturu. Mi ovde ignorišući njihove zahteve i ignorišući ovaj predlog zakona, bojim se ignorišemo i budućnost Republike Srbije, jer bez kulture, bez produhovljenja ljudi nema države, nema građana i sve ono što ova Vlada radi bojim se imaće tragične posledice ukoliko se ne promeni.Naša obaveza ovde kao poslanika opozicije je ovde da kritikujemo tu Vladu i takvu politiku ali i da nudimo konkretna rešenja. I, ne prihvatam kritike da smo svi isti i da nemamo rešenje. Evo, ga jedno rešenje. Rešenje u zakonu koji treba da promeni loša rešenja o Zakonu o kulturi koja su uvedena pre više od godinu dana. Konkretno radi se o primanju nacionalnog priznanja koje je ovim zakonom predviđena kao mogućnost na osnovu odluke Vlade Republike Srbije, a ne kao zakonska obaveza kao što je to slučaj u sportista koji dobiju, osvoje medalju na najvažnijim svetskim i evropskim takmičenjima.Mi smatramo da isti takav odnos potreba i prema onim kulturnim radnicima koji osvoje najveća međunarodna priznanja i da ne treba da bude prepušteno na odluci Vlade koja može ili ne mora samo zato što poštuje neku uredbu ili tu uredbu promeni, pa pa kaže da nema sredstava ili da ne može da sprovodi. Da treba da bude zakonska obaveza, da automatski svi oni kulturni radnici koji steknu najviše priznanje, dobiju pravo na nacionalnu penziju onog trenutka kada se za to steknu uslovi. Žao mi je, ako opet ne prihvatite ovaj predlog. Hvala predlog.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 15 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nije bilo.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.Da li narodni poslanik Marko Đurišić želi reč? (Da.) Predlog ovog zakona podneli smo u ovom mandatu s obzirom da su neki drugi predlozi podneti još u prethodnom mandatu prvi put Narodne skupštine i oni su bili reakcija na loš zakon koji je donet u februaru, čini mi se, mesecu martu prošle godine, a koji je donet po nalogu MMF ugrozio ekonomski položaj zaposlenih u javnoj upravi, koji je doveo, nažalost, do odlaska najboljih kadrova iz javne uprave, koji je ostavio nerešen problem nejednakih plata u javnom sektoru zato što iz definicije javnog sektora izostavio javna preduzeća, NBS, Javni medijski servis.Upravo servis.Upravo su to mesta i to svaki put ponavljam, gde postoje najveće razliku u zarade zaposlenih u odnosu na zarade u javnom sektoru u odnosu na posao koji rade. Znači, za isti posao plate u nekim javnim preduzećima, a sasvim sigurno u NBS, ili u Javnom medijskom servisu su nekoliko puta veće u odnosu na plate za isti posao koji rade zaposleni u državnoj upravi ili u drugim delovima javnog sektora onako kako je to definisao ovaj zakon.`Mi smatramo da to treba da se promeni. Kada treba da se promene rešenja koja će i da mora da se ubrza u krajnjoj liniji donošenje zakona koji prate ovaj zakon. Ovaj zakon je trebao da isprati Zakon o platinim razredima koji je trebao da bude usvojen do kraja 2016. godine u Skupštini. Pa, je onda ne znam čijom odgovornošću taj zakon nije usvojen. Pa, je njegovo donošenje prolongirano za celu 2017. godinu. A vidimo da parlament neće raditi praktično celu polovinu, prvu polovinu 2017. godine.Zato smatram da bi bilo odgovorno od poslanika vladajuće većine da stavimo na dnevni red ovaj predlog zakona. Usvojite rešenja sa kojima se slažete. Usvojite neka druga rešenja i obrišite ona rešenja sa kojima se ne slažete, ali nemojmo dozvoliti da ovaj parlament ne radi i da se ne bavi onim zakonima koji se direktno tiču života građana Srbije. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 12 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nije bilo.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost.Da li narodni poslanik Marko Đurišić želi reč? (Da)Reč Ovaj zakon smo prvi put podneli pre godinu i po dana, još u prošlom sazivu. Vrlo je kratak. Predviđa da se da se primeni na hranu za bebe umanjena poreska stopa od 10%, umesto poreske stope od 20%, koliko je predviđeno zakonom. Za tih godinu i po dana, ne zato što se ovaj zakon našao na dnevnom redu, nego zato što svaki put kada je Vlada predlagala svoje izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost, mi smo stavljali amandmane koji su suština ovog zakona i nismo naišli na razumevanje Vlade.Razlozi za odbijanje bili su, po meni, neozbiljni i neodgovorni, od toga da je potrebno veliko administriranje poreske administracije da bi se ovaj zakon primenio, što je notorna laž, pogotovo imajući u vidu način na koji radi Poreska uprava, koja dve godine nije mogla da izda poreska rešenja paušalnim obveznicima, pa im je onda dala rešenja za dve godine sa rokom od 15 dana da ih uplate i time ugrozila poslovanje velikog broja malih privrednika koji paušalno plaćaju porez, do toga da nema garancija da bi ova mera dovela do smanjenja maloprodajnih cena, a da bi onda Vlada, obrazlažući smanjenje poreskih stopa u nekim drugim slučajevima, govorila kako će, naravno, to dovesti do smanjenja maloprodajnih cena i da će to olakšati život građanima. Zašto ovde postoji sumnja da se to neće desiti, a u drugim slučajevima ta sumnja ne postoji? Mislim da je ovo izbegavanje od strane Vlade neodgovorno da se uhvati u koštac sa problemom, sa problemom teškog materijalnog stanja porodica u Srbiji, porodica sa decom, što je, po meni, glavni razlog negativnog priraštaja koji godinama, nažalost, postoji u Republici Srbiji i dovodi u pitanje ekonomski, socijalni i svaki drugi opstanak države Srbije za 40-50 i više godina.Naravno da ne može ovaj zakon i ova mala promena to da promeni, ali može da bude jedan početak i ja vas molim da ne čekamo više Vladu i njene inicijative jer u tom čekanju su prošle već tri godine, nego da uradimo danas nešto, da stavimo ovu tačku dnevnog reda, usvojimo, ovo je mala, minimalna promena, ali pošaljemo signal Vladi da smo mi ovde spremni da razgovaramo o stvarnim i realnim gorućim problemima građana Srbije. Zahvaljujem.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje

Predlog ovog zakona, da budem iskren, nema direktne veze sa životom građana Srbije. Tiče se načina na koji ovaj parlament treba da radi i da uredi svoj zakonodavni ali posredno ima veze, jer kada bismo usvojili ovaj zakon, imali bismo na dnevnom redu predloge zakona u mnogo manjem broju onih koji stižu po hitnom postupku i koji se usvajaju bez obavljanja javne rasprave, bez da je najšira javnost upoznata sa zakonskim rešenjima i time bi izbegli lošu praksu koja ovakvo usvajanje zakona, preko noći, po hitnom postupku, je donela. Ta praksa je da smo imali po nekoliko puta u jednoj istoj godini donošenje izmene i dopune jednih te istih zakona, zato što se pokazalo da su određena zakonska rešenja pogrešna, da se nisu predvidele sve situacije i da su potrebne ponovne izmene zakona.

jedan jedini predlog koji je došao od strane poslanika opozicije za ovih pet godina nije stavljen na dnevni red, a bilo je prilike i bilo je sasvim sigurno potrebe, pogotovo u situaciji kada mi u parlamentu u 2017. godini za četiri meseca imamo tri radna dana i sa pravom imamo gnev građana koji kažu šta vi tamo radite, zbog čega primate plate ako ne radite, ako ne zasedate, ne raspravljate o zakonima. U 2017. godini Vlada nije predložila ni jedan jedini zakon. Pa čak da su i po hitnom postupku predložili neki zakon, pa da dođe ovde, ali ovoj zemlji je 2017. godine izgleda suspendovan zakonodavni rad. Jedini koji nešto rade na tome su poslanici opozicije. Danas ste mogli da čujete više od 50 predloga zakona koje su poslanici opozicije pokušali da stave na dnevni red ove skupštine, da razgovaramo o problemima građana, o konkretnim rešenjima za te probleme. Možda ona nisu najbolja, ali dajte vi bolja.Uključite se, kolege iz vlasti. Nemojte samo da čekate Vladu, jer očigledno da od te vlade nema nikakve vajde. Hvala.

glasanje i saopštavam: za – 15, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o prestanku važenja Zakona Prvi put kada smo predložili ovaj zakon bilo je to posle godinu dana od primene ovog zakona, kada je krenula priča od strane Vlade i nadležnih ministara i premijera, o tome kako je stanje u budžetu Republike Srbije sjajno i tu priču slušamo već godinu i po dana, ali nažalost inicijativa da se usvoji Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom načinu uređivanja isplate penzija ne može da dođe na dnevni red.

Nema odgovora. Ako je stanje u budžetu tako dobro zašto se ne primeni ključna reč iz ovog zakona „privremeno“ uređivanje? Privremeno znači da je oročeno nekim rokom.U predlogu zakona koji je došao u ovu Skupštinu u oktobru mesecu 2014. godine taj rok je bio tri godine. Tada je amandmanom, koji je usvojen od strane Vlade, taj rok obrisan i rečeno je da je obrisan zato što će Vlada raditi bolje i u kraćem vremenskom roku će se stvoriti uslovi da se prekine prekine sa primenom ovog zakona.Kakva je situacija posle dve i po godine? Ovo privremeno treba da se promeni u trajno. Mislim da bi bilo poštenije od Vlade i od vladajuće većine da promeni naziv ovog zakona i da to bude zakon o trajnom uređenju isplate penzija, jer očigledno je namera ove vlasti da ovaj zakon važi dok ga ne sruši neki sud. Ustavni sud Republike Srbije očigledno nije to mesto, ali, srećom, zbog svega onoga što smo radili od 2000. do 2012. godine postoji jedan viši sud, Sud u Strazburu kome građani Srbije mogu da se obrate.Siguran da kada dođe inicijativa za ocenu zakonitosti ovog zakona pred tim sudom, da će odluka biti da je ovaj zakon neustavan i loš i da će se poništiti njegovo dejstvo.Ali, to će imati tada veliki trošak za Vladu, a očigledno je da oni koji su danas u Vladi misle da se to njih ne tiče, jer znaju da oni u tom trenutku neće biti u Vladi Republike Srbije. **Đorđe Milićević**

suprotno obećanju Aleksandra Vučića iz 2012. godine da će TV taksa, odnosno pretplata biti ukinuta. Suprotno tome, ona je ponovo vraćena u zakon i sada je postala obavezna. Ni jedan jedini građanin Srbije ne može da je ne plati. Može jedino da ne plaća električnu energiju, isporučenu, ali onda dolazi u opasnost da ostane bez te električne energije. Nažalost, vidimo kakve posledice to može da ima.Ono što mi tražimo ovim zakonom nije ukidanje takse, nego mogućnost da se građani, koji zbog činjenice da imaju više električnih brojila na svoje ime, mogu da se u skladu sa zakonom oslobode, a ne da moraju da potpadaju pod određene socijalne kategorije kojima je zakon predvideo oslobađanje, odnosno proceduru sa, ne znam, dva svedoka, dokazivanjem i raznim drugim stvarima, kako je zakomplikovano oslobađanje plaćanja TV takse u slučajevima gde imate više brojila.Suština zakona je da građanin Srbije plaća, ako već mora da plaća tu taksu, i mi nismo apriori protiv plaćanja takse, mi pre svega imamo zamerke na rad Javnog medijskog servisa, kao takvog, koji ne ispunjava svoju zakonsku obavezu. Predlog suštine ovog zakona je oslobađanje u slučajevima kada imate više električnih brojila. U domaćinstvima u selima postoje slučajevi da imate jedno brojilo za garažu, jedno brojilo za pomoćni objekat, pa svako to električno brojilo, svaki građanin mora da plaća taksu. Smatramo da je to neravnopravno.Sasvim sigurno da rasprava i o ovoj izmeni i o svakoj izmeni Zakona o javnim medijskim servisima, naravno, zaslužuje i deo priče o stanju Javnog medijskog servisa, o tome kakvu sliku Srbija, i kakav je ugled Srbije danas u svetu. Imali ste u svetskom časopisu „Ekonomist“ sliku o tome u kojim zemljama je najugroženija sloboda medija, pa se tu pored Filipina, Turske, Venecuele, Poljske, Rusije i Bolivije našla i Srbija. To je ugled koji Srbija ima danas u svetu. Srećom, postoji Centar za istraživačko novinarstvo Srbije, koji je dobio nagradu evropske institucije mladih ljudi koji tamo rade i bore se …